Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovana državna tajnice, kolegice i kolege, kao što je i uvodno

Posljednja točka - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu, prvo čitanje, P.Z. br. 596. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172.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 za zdravstvo, pardon i socijalnu politiku. Sa nama je državna tajnica gospođa Marija Bubaš iz Ministarstva zdravstva. Izvolite, recite nam nešto prije nego što počne rasprava. Izvolite. **Bubaš, Dakle, ovim nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu se na određeni način zapravo reguliraju, uređuje se način stjecanja više razine obrazovanja više razine obrazovanja medicinskih sestara i uvrštavaju se i stručni diplomski studiji. Definiraju se kompetencije prvostupnica, zatim propisuje im se obveza izrade plana zdravstvene njege. Te kompetencije obuhvaćaju prvostupnice sa završenom specijalizacijom iz djelatnosti hitne medicine što nam je naročito važno, uređuje se odgovornost za lakše i teže povrede radnih dužnosti medicinskih sestara i tehničara, dopunjuju se ovlasti Komore medicinskih sestara koje omogućuje provođenje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i donošenje preporuka o osobnoj radnoj odjeći medicinske sestre i tehničara. Ovaj zakon je također i dio provedbe reformske mjere unapređenja učinkovitosti, djelatnosti hitne medicine i dio je Nacionalnog plana oporavka i otpornosti do 2026. godine. Predlažem prihvaćanje ovog zakonskog prijedloga. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Hvala. Imamo nekoliko replika. Gospođa Marić prva replika. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena državna tajnice evo naveli ste kako je cilj ovih zakonskih izmjena proširenje kompetencija prvostupnica sestrinstva sa odobrenjem za samostalni rad i specijalizacijom iz djelatnosti hitne medicine. Znamo kako trenutačni sustav formalnog obrazovanja medicinskih sestara i tehničara ne omogućuje kompetencije za obavljanje brojnih postupaka iz djelatnosti hitne medicine naravno bez prisutnog liječnika. Sada kroz izmjene ovog zakona sestre imaju zaštitu i nemaju prepreke u svom radu i smatram ako se ovim izmjenama zakona spasi samo jedan život kako je on uspješan. Evo molim vas vaš komentar. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Odgovor. **Bubaš, Marija** Pa hvala vam lijepa što ste to prepoznali. Doista ovo će unaprijediti djelatnost hitne medicine i ne samo to. Mi ćemo na taj način zapravo ovaj zakon omogućuje osnaživanje medicinskih sestara i tehničara u smislu unapređenja njihovih kompetencija. Naravno da to znači i veću odgovornost, ali i to znači i veću operativnost. Svaki puta kada se povećava operativnost znači da vam je i povećana odgovornost, a to znači prepoznavanje, indikacije da treba primijenit lijek i primjena lijeka. To je neprocjenjivo u nekim životnim okolnostima. Hvala. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepo. Poštovana državna tajnice, dakle jasno je što se zapravo uvodi u ovim izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu, međutim evo i sama struka dakle sestre su iznijele zapravo pitanje ajmo reći tako zašto se nije riješilo i pitanje kompetencija i za transfuzijsku medicinu, a mislim da smo imali čak i sjednicu, tematsku sjednicu Odbora za zdravstvo gdje smo govorili da bi i to pitanje također trebalo riješiti. Pa evo moje pitanje onda, hoće li se u nekom skorom roku ovaj, donijeti i ovakva regulativa i za transfuzijsku medicinu? Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Izvolite. **Bubaš, Marija** Ispričavam se, malo sam požurila. Ovaj, hvala na tom pitanju ali ovo je zaista jedan od koraka koje treba učiniti da bi se, ovakve aktivnosti i ovakvo povećanje i širenje kompetencija i operativnosti proširilo i na druge djelatnosti. **Radin, Furio Hvala potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, naveden prijedlog zakona vidimo da su podržali svi članovi odbora i prepoznali potrebu istog. Da li je u prijedlogu zakona naglasak na unapređenju struke, proširenje ovlasti i priznavanju kompetencije kako bi se sestrinska praksa prilagodila suvremenim potrebama i standardima RH? Isto tako iskoristila bi priliku i zahvalila bi se svim sestrama i tehničkim djelatnicima na radu i trudu kojeg pružaju svim bolesnicima odnosno svim nama, a posebno su se dokazali sada u vrijeme pandemije Covid 19. Hvala. **Radin, Hvala vam na zapravo jednom općenitom pristupu ovoj ozbiljnoj temi. Sve ste naglasili što treba biti naglašeno i zapravo da, zaista osnažujemo sestre i činimo ono što čini sav svijet. Dijeljenje kompetencija i prijenos kompetencija. Hvala. Hvala. Gospođa Sabljar Dračevac. vrijeme je da se napravi novi zakon i nove specijalizacije i da se prošire kompetencije i na drugim dijelovima, u drugim dijelovima zdravstva. Ali ono što me jako zanima ide nova Uredba o koeficijentima, da li to znači da će sestra na psihijatrijskom akutnom zatvorenom odjelu ili tehničar jer mi moramo imat službe, dakle i tehničar i sestre, imati jednake prihode kao

dakle ja uistinu podržavam ovaj zakon, ove izmjene i dopune zakona. To će u hitnoj medicini i upravo je pokretač za ove izmjene i dopune zakona bile su naše specijalizacije iz hitne medicine kojima će tehničari i sestre dobiti kompetencije koje do sada nisu imale. Čak i davanje onih lijekova npr. u reanimaciji koji su nužno i neophodno potrebni. Oni će za to naravno provesti godinu dana na edukaciji odnosno na toj specijalizaciji, nije to samo podijelit ćemo vam eto sad ste vi postali specijalista, nego će to stvarno i naučiti. Dakle to je samo prvi korak kao što ste i sama rekli u uvođenju i drugih specijalizacija, patronaže, svih onih koji palijativne medicine, svih onih koji zaista imaju potrebu za specijalizacijom u toj struci. Dakle čestitam na ovim izmjenama, veselim se novim izmjenama i ovo je sigurno nešto što će doprinijeti boljem razvoju zdravstvenog sustava …/Upadica Radin: Hvala./… Nemam što drugo reći nego od srca zahvaliti što ste vratili vlak na tračnice. Danas razgovaramo o ovom važnim izmjenama ovog zakona koji zapravo unapređuje kompetencije i značajno unapređuje rad u hitnoj medicinskoj,

u javnosti o ovoj temi i same sestre su poticale upravo izmjene ovoga zakona, evo pohvaljujem i napore Ministarstva zdravstva kao sestrinstvo kao plemenita djelatnost budućnost koja ju tek čeka i svakako usklađenje sa hrvatskim kvalifikacijskim okvirom govori nam da je ovo sigurno jedna od najvećih izmjena po pitanju obrazovanja i stjecanja kompetencija samih sestara. Dodatno znamo da je to deficitarno zanimanje, često se postavljalo pitanje i prvostupnici u sestrinstvu, kakvu oni imaju budućnost prilikom zapošljavanja. No znamo da te struke zaista je potrebno i na ovaj način im se i olakšava da se priznaju kvalifikacije i onda im se omogući i samostalniji rad i samostalnije djelovanje. Evo, hvala Pa definitivno dvije stvari moram reći. Prvo, definitivno da je sestra doista najčešće osoba prvog kontakta sa ovim izmjenama zakona mi omogućavamo da ona često puta i naj može i prepoznati o čemu je riječ, znači sad može i primijenit terapiju. Dakle pomaže tome da se brzo djeluje i da se sačuva zdravlje odnosno da posljedice budu manje, a drugo da i mreža će se mijenjati sukladno tome kako će rasti broj ovih sestara jer njih ćemo trebati i tome zapravo ide cijeli svijet. Hvala vam. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice. Vjerujem da smo svi svjesni kako su upravo medicinske sestre i na primarnoj i na sekundarnoj razini zdravstvene skrbi itekako bitna karika u zdravstvenom lancu. Ja bih također spomenuo ovdje da je prije nekoliko godina u Srednjim strukovnim školama medicinskog smjera, da je za medicinske sestre, sestre uvedena 5. godina, zasigurno je i to i dodatan napor ulaganje u kompetencije i medicinskih sestara. Jel možda znate da li ova 5. godina je prvenstveno upućena na praktični dio nastave? Hvala.

Međutim trebamo sveobuhvatno rješavat to pitanje, da sad ne širim jer nema puno vremena, ali ako ste postavili to pitanje sigurna sam i da znate na što mislim, hvala.

sve sa ciljem da se podigne usluga u zdravstvu i ovaj Zakon o sestrinstvu je upravo na tom tragu podižući razinu obrazovanja odnosno kompetencija, zasigurno da pacijenti koji žele očuvati svoje zdravlje mogu dobit pravu njegu i skrb i novac uložen u obrazovanje zapravo je najbolje uložen novac. E sad, mi obrazujemo medicinske sestre i tehničare, oni će dobiti složenije i odgovornije zadatke, hoćemo li ih i onda nagraditi odnosno da li će se to vrednovati kroz plaću koju će oni dobiti za svoj posao? Hvala. Marija** To je prepoznato u uredbi, tako da hvala vam na tom pitanju. Naravno da sve se kreće, pa morat ćemo razmišljati da i dalje kako unaprjeđivat ovaj sustav, dakle ništa neće sada stati, idemo dalje, hvala vam. ništa, sada je, imamo predstavnike odbora, izvolite, predsjednica Odbora za zdravstvo **Sabljar-Dračevac, Renata (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice, uvažene kolegice i kolege saborski zastupnici, ne, nažalost ne znam odgovor na to pitanje, ali izražavam strah upozoravam vas da se obrati pažnja i na to jer je, nisu sva radilišta u našem zdravstvenom sustavu identična, dakle uravnilovka ona može ić bazično, ali se mora znati nekakva određena razlika. Dakle ovako, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku u svojoj, na svojoj 117. sjednici odbora održanoj 29. studenog 2023. raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu, prvo čitanje, P.Z.E. 596.

Predstavnica predlagatelja uvodno je istaknula da se predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu uređuje način utjecanja više razine obrazovanja medicinskih sestara, te se u zakon uvrštavaju dosada izostavljeni stručni diplomski studiji, definiraju se kompetencije prvostupnica/prvostupnika sestrinstva sa završim specijalizacijama iz djelatnosti hitne medicine, te im se omogućava primjena znanja, vještina i lijekova u životno ugrožavajućim stanjima bez prisustva liječnika. Propisuje se obaveza prvostupnika/prvostupnice sestrinstva s odobrenjem za samostalni rad, izrađivanje plana zdravstvene njege, te uređuje odgovornost za lakše i teže provođenje radnih dužnosti medicinskih sestara i tehničara. Prijedlog zakona dopunjuje se ovlast Hrvatske komore medicinskih sestara koja se time omogućuje provođenje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i donošenje preporuka o osnovnoj radnoj odjeći medicinske sestre i tehničara. Isto tako ovim prijedlogom zakona omogućava se provedba reformske mjere i unaprjeđenje učinkovitosti djelatnosti hitne medicine sukladno NPOO-u 2021. do 2026.. U raspravi članovi 2021. do 2026.. U raspravi članovi odbora su izrazili mišljenje da je postojeći zakon bilo potrebno osuvremeniti jer su se dogodile brojne promjene, te je potrebno unaprijediti struku. Pohvaljene su izmjene zakona koje su bile nužne kao priznavanje kompetencija, ali je više puta ponavljano da je nužno pronalaženje cjelovitog rješenja, te je potrebno mijenjati cijeli zakon. Predstavnica predlagatelja iznijela je podatke da je u ovom trenutku 139 prvostupnika sestrinstva na specijalizaciji koja bi trebala završiti početkom srpnja, te je bilo potrebno kroz ovaj zakon urediti prijenos kompetencija kako bi oni mogli početi raditi. Nakon provedene rasprave članovi odbora jednoglasno su s 8 za odlučili predložiti HS na usvajanje slijedeći zaključak: Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuna Zakona o sestrinstvu, hvala. Hvala i vama. Otvaram raspravu, prva je gđa. Andreja Marić, Klub zastupnika SDP-a, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovana državna tajnice, kolegice i kolege, kao što je i uvodno rečeno, ove izmjene zakona, izmjene i dopune Zakona o sestrinstvu u skladu s onim što je navedeno u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. koje se odnose usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine. Zašto je to važno? Zato što će se na taj način usluge hitne medicinske službe će postati dostupnije pacijentima i povećat će se učinkovitost postojećih timova i povećati kvaliteta hitne medicinske službe. Kada medicinske sestre i tehničari završe ovakvo specijalističko usavršavanje, oni će moći pružati i širi opseg zdravstvene usluge prema hitnim pacijentima i tako da za velik broj intervencija ne bi bio potreban liječnik. Znamo da u našim županijama imamo timove i T1 i T2, do sada su T2 timovi bili dosta ograničenu u mogućnostima što se tiče pružanja terapije, tako da evo, ovakvi zapravo osposobljeni prvostupnici sestrinstva sa specijalističkim usavršavanjem sigurno da će biti jedan doprinos i za naše bolesnike. Osigurana su sredstva, koliko se tu navodi, 183 011 eura. Meni je osobno žao što za ovako važnu temu sestrinstvo ima ovako malo ljudi, prvo koliko nas se malo prijavilo za raspravu, a drugo, koliko je uopće u ovoj sabornici pa onda u čast svim našim medicinskim sestrama i tehničarima ipak nekoliko riječi u njihovo ime. U registru Hrvatske komore medicinskih sestara upisano je nešto više od 40 tisuća članica, članova, a procjenjuje se kako u Hrvatskoj nedostaje nekih 4 do 5 tisuća medicinskih sestara i tehničara u sustavu zdravstva. Mi nažalost nismo kao država na vrijeme napravili dobar plan ljudskih resursa, kao temelj javnozdravstvenog sustava i što se tiče sestara i što se tiče liječnika, onaj golemi broj prekovremenih sati koji odrađujemo ukazuje direktno na to da nas fali, evo, barem 2 tisuće liječnika odnosno kažem, 4 do 5 tisuća medicinskih sestara. Tu je najvažnija uloga na Ministarstvu zdravstva RH, ali i naravno i na Hrvatskoj komori medicinskih sestara je također, da se definira kako ćemo i na koji način mi zapravo u nekakvom kraćem roku, razumnijem roku, ajmo tako reći, nadoknaditi ovaj broj medicinskih sestara koji nedostaje, odnosno imamo li mi uopće strategiju zadržavanja medicinskih sestara i tehničara po zdravstvenim ustanovama I također, bi samo još jedanput ponovila da evo, očekujemo nekakav širi plan izmjena i dopuna Zakona o sestrinstvu, odnosno novi zakon koji bi, između ostaloga, definirao i povećao kompetencije i za transfuzijsku medicinu, o čemu smo razgovarali i na posebnoj tematskoj sjednici Odbor za zdravstvo. I sada evo, u ime medicinskih sestara i tehničara ću iznijeti neke zapravo probleme koje oni sami ističu i s čime se zapravo susreću u RH. Prvo što se tiče školovanja. Medicinske sestre u prethodnim razdobljima nisu imale mogućnost kontinuirane edukacije, nije se vodila niti sestrinska dokumentacija ranija pa je praćenje dekursusa i njega bolesnika bilo manjkavo i ranije su radile u težim uvjetima nego danas. Nije bio sestrinskih standardnih protokola niti postupaka, a u puno slučajeva edukacija je ovisila o znanju glavne sestre, odnosno glavne sestre odjela. Danas su mogućnosti edukacije ipak bolje i transparentnije, a edukacija uz rat je bila gotovo nemoguća, što danas ipak nije slučaj. Napretkom tehnologije sestrinska znanja i vještine su puno zahtjevnije pa je kontinuirana edukacija zapravo neophodna. Viši stupanj obrazovanja donio je i na neki način veću ekonomsku moć medicinskim sestrama iako sve njihove kompetencije i školovanje nisu adekvatno prepoznati i vrednovani u našem sustavu. Obrazovanje je postalo ulaznica medicinskim sestrama u tim visokoobrazovnim zdravstvenih djelatnika koji brinu o potrebama pacijenata. Iako je na neki način postignuta ravnopravnost unutar tima, sad govorim o timu, većim je dijelom ta ravnopravnost deklarativna nego praktična, ali je učinjen ipak pomak u odnosu na prethodna razdoblja sestrinstva u RH. Danas su medicinske sestre ipak dio tima, partneri od povjerenja, nisu pomoćnice liječnika, kako se to možda nekad i smatralo. Međutim, prijašnjih godina se nije puno, kao što rekoh, ulazilo u razvoj profesije, ali evo, zadnjih godina jesu napravljeni značajni pomaci, ali ne dovoljno i ne uvijek na najbolji način za sestrinstvo, kao što same sestre kažu. U Hrvatskoj se ljudi liječe prema najnovijim spoznajama svjetske moderne prakse, dijagnostičke i terapijske procedure su sve složenije i zahtjevnije, a takvim zahtjevima moderne prakse može odgovoriti samo dobro educirana medicinska sestra. Međutim, danas imamo veliki broj ustanova u kojima je omogućen upis na diplomske studije sestrinstva, međutim, nema fokusiranih i konkretnih programa za kojima zapravo vapi klinička praksa, a u edukaciju i školovanje medicinskih sestara i tehničara zapravo najviše ulažu oni osobno i ovo što se i može uz rad, to je zapravo vrlo često i korištenje i godišnjih odmora i nakon smjena, itd., dakle tu je silni entuzijazam koji ulažu medicinske sestre i tehničari u svoju edukaciju i školovanje, naravno i novac. Gotovo da ne postoji malo veći grad u Hrvatskoj koji nema preddiplomski ili diplomski studij sestrinstva, međutim, iako je državni tajnik na jednoj TV emisiji rekao da se tu radi o edukacijskom biznisu na medicinskim sestrama i tehničarima, možda s jedne strane je to malo hiperinflacija, međutim, upozoravam da je 8 godina ova zdravstvena administracija na vlasti pa onda, to smo govorili i na Odboru za zdravstvo, izostala je između Ministarstva zdravstva i Ministarstva obrazovanja. Zna se tko da je dopusnice, ali isto tako, mora i Ministarstvo zdravstva definirati koga treba u zdravstvenom sustavu, a koga ne treba, a ne da se ljudi trude, ulažu u svoje školovanje, a onda im netko kaže, vas mi ne trebamo. Tako da je problem sa nepriznatim kompetencijama magistra fizioterapije, magistri radne terapije, medicinsko-laboratorijske dijagnostike, radiološke tehnologije i magistar, magistri sestrinstva, tu i tamo koja je, po ovim, po uredbi koeficijentima odnosno o radnim mjestima, da sad ne citiram puni naziv, ali to je jedan samo mali dio. Prema tome, mnogi naše sestre i tehničari su uložili u svoju edukaciju, a zapravo im se ne prizna njihova struka. U startu, recimo problem je što i same kažu da višu školu za medicinsku sestru može upisati osoba koja je završila bilo koju trogodišnju ili četverogodišnju školu npr. ekonomsku i već u startu tom budućem medicinskom kadru fali 5 godina osnovne zdravstvene njege koja se uči kroz srednju medicinsku školu, pa onda završeni ekonomski tehničar dolazi nakon trogodišnje više škole raditi na odjel kao viša sestra koja ne zna izmjeriti tlak, ne poznaje dijagnoze, ne zna kako komunicirati sa pacijentom, tako da evo naši prvostupnici i magistri sestrinstva onda apeliraju da treba povećati broj sati praktičnog dijela nastave za te učenike na višoj školi da barem donekle uhvate korak sa srednjim medicinskim sestrama, a sigurno bi i njima bilo lakše u jednom trenutku kad se zaposle. Drugi problem, zapošljavanje. Jedan od najaktualnijih problema je taj što se danas na natječajima prijavljuje sve manji broj kandidata. Evo recimo kolegice mi navode primjer, vjerojatno će kolegica Baradić to znati, prije par godina zadarska bolnica došla je u situaciju da umjesto medicinskih sestara zapošljava njegovateljice s osnovnom školom jer za posao njegovatelja dovoljna je završena osnovna škola uz program osposobljavanja što je zaista zabrinjavajuće kada nemate dovoljno stručnjaka koji bi se, tih školovanih sestara koje bi se javile na natječaje. Nadalje, sklonost poslodavaca za zapošljavaju medicinske sestre putem ugovora na određeno radno vrijeme. To onemogućava žene, medicinske sestre u planiranju majčinstva odnosno kupnji prve nekretnine u kojoj bi zasnovale vlastiti dom. Nesigurnost koju donosi rad na određeno vrijeme, neusklađenost radnog vremena dječjih vrtića sa smjenskim radom medicinskih sestara uz nedostatne porodiljnje i rodiljnje naknade onemogućavaju emancipaciju žena medicinskih sestara u punom smislu te riječi. Naporno je raditi u bolnici, onkološki odjeli, smjenski rad, interventne službe, invazivni tj. intenzivni odjeli, ali isto tako je i na svoj način zahtjevan rad i u ambulantama primarne zdravstvene zaštite i školske medicine, u privatnim ordinacijama ali mnogima je isplativije otići van gdje medicinske sestre poslodavci financiji, poslodavci Naporan je rad i u palijativnoj skrbi, evo sad smo imali i Svjetski dan borbe protiv raka i naše medicinske sestre i tehničari koji rade u palijativnoj skrbi itekako se susreću sa teškim poslom, ali ono na tragu i što je kolegica bila spomenula naravno da nije svako radilište isto i tu bi trebalo prepoznati razlike u u radu i u koeficijentima. Na prosječnu plaću medicinske sestre utječe više čimbenika, ustanova u kojoj radi, mjesto rada, godine radnog staža, koeficijent složenosti poslova, a uz mjesečnu plaću ulaze i dodaci na plaću, dakle uvjeti rada, dodatak na odgovornost za zdravlje i život ljudi, smjenski rad, rad vikendima, prekovremeni rad, rad blagdanima. Treći problem koji ističu naše medicinske sestre je zdravstveno stanje. Zdravstveno stanje u bolničkom sustavu teško zapravo prati njihov puni radni vijek. U većini slučajeva preko 80% ih obolijeva od kroničnih bolesti, dižu pacijente, dižu teret, dakle teški je fizički rad u pitanju, stresne situacije, ali onda kao bivaju oslobođene smjenskog rada, to naravno utječe na primanja, a s druge strane dodatno otežava organizaciju 24-satne skrbi na odjelima. Pa se onda postavlja pitanje koliko mi kao sustav možemo omogućiti i medicinskim sestrama i tehničarima da zaista ne raubaju svoje zdravlje barem evo u tam, tim nekakvim dizanjima pacijenta i u težini rada. Dakle, treba im ovaj očuvati i radnu sposobnost. Također je jako važna psihološka i terapijska podrška, a još uvijek se ne zna kome se one u potpunosti mogu obratiti. U inozemstvu takva pomoć postoji dok kod nas još to sve skupa nije zaživjelo. Dakle, treba zaposliti psihologe u ustanovama kako bi bili na raspolaganju zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima u sustavu zdravstva kada se ukaže potreba. U budućnosti će sigurno trebati ozbiljno razmotriti veću mobilnost medicinskih sestara i tehničara kao i stupanj profesionalizacije. Također voditi računa o sistematizaciji radnih mjesta kao i o vrednovanju sestrinskog rada. Svaka profesija mora imati jasno postavljene standardne, standarde, smjernice za rad i etičke standarde te u institucije koje sankcioniraju ako se ne pridržavaju tih standarda. Profesionalizacija sestrinstva je donijela sa sobom i dobrobiti za struku i pacijente. Uvođenjem licenciranja medicinskih sestara i tehničara uveo se red u sustav, a činjenica je da su prije uvođenja licenci na raznim radilištima unutar zdravstvenog sustava na radnim mjestima koja su zahtijevala sestrinsko obrazovanje često radile osobe koje po obrazovanju nisu medicinske sestre, međutim danas to nije moguće upravo zahvaljujući licenciranju. Pacijenti su donošenjem Zakona o sestrinstvu dobili obrazovaniji kadar, ali i mogućnost pritužbe na isti pa tako je jako važno onda da se svi pridržavaju svojih kompetencija i ono što im omogućuje edukacija odnosno zakonska osnova. I slijedeći problem koji nas muči sve, a to je iseljavanje, znači iseljavanje i medicinskih sestra i tehničara, naravno iseljavanje i liječnika i tu zapravo bitka sestrinstva nije završila. Radi se o kontinuiranom procesu koji ponekad nalikuje na Sizifov posao. Mi smo donekle uspjeli kao Hrvatska uskladiti obrazovni sustav sestrinstva s obrazovnim sustavom EU, međutim otvaranje europskog tržišta rada je dovelo do masovnog iseljavanja medicinskih sestara i tehničara. Mnogi od njih kao razlog odlaska navode osim naravno više puta bolje zarade i bolje uređen sustav. Isto tako dok se hrvatsko sestrinstvo usmjerilo prema obrazovanju visokoobrazovanih profesionalaca ostatak sustava je zakazao u integraciji njih i priznavanju njihovih edukacija edukacija i kompetencija u punoj mjeri jel. Zdravstveni sustav ne prepoznaje medicinske sestre iz viših stupnja obrazovanja kao potrebne i nije ih spreman dovoljno platiti niti prepoznaje njihove vještine kao vrijedne za cjelokupnu zajednicu. Trenutno se sustav sestrinskog obrazovanja nalazi u situaciji gdje mladi učenici iz Srbije i BiH dolaze u Hrvatsku, završavaju petogodišnju školu za medicinske sestre i tehničare, uče usput engleski i njemački jezik i onda nakon mature odlaze u EU gdje ih čeka siguran i relativno dobro plaćen posao. Takav scenarij nažalost vidimo i kod hrvatskih učenika. Dakle, oni navode ne samo da su kod nas premale plaće nego i drugi razlozi na primjer nametanje poslova koji nisu u domeni medicinskih sestara što zapravo je znak jednakosti za omalovažavanje medicinskih sestara kao profesije. Na žalost medicinske sestre se često neovisno o završenom akademskom obrazovanju doživljavaju kao prevoditelji intervencije u zdravstvenom sustavu i vrlo često su u neravnopravnom položaju. Tako s jedne strane se trude pružiti kvalitetnu i profesionalnu skrb, a s druge strane trebaju odgovoriti zahtjevima organizacije rada i boriti se za priznavanje koeficijenata obzirom na stupanj naobrazbe, pa tako evo svjedočimo sada i borbi svih djelatnika u zdravstvu za bolja primanja i bolje njihovo uvažavanje i zato moramo pružiti punu potporu i medicinskim sestrama i tehničarima, jer su nam izrazito važni kako bi se ojačao zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj, a sve na korist našim građanima i svima nama. Hvala. Hvala i vama. Gospođa Renata Sabljar-Dračevac, Klub zastupnika Socijaldemokrata. Izvolite.

Zbog toga su nam važni i svi zakoni koji pridonose unapređenju njihove struke. Prema podacima iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 2023. godine medicinske sestre i tehničari predstavljali su 43 posto od ukupnog broja zaposlenih zdravstvenih radnika u zdravstvenom sustavu, odnosno sveukupno 32440 djelatnika od kojih je ukupno 27956 medicinskih sestara i 4484 medicinska tehničara sa zaposlenjem u zdravstvu. Svi oni nesebično skrbe o zdravstvenim potrebama pojedinca i zajednice, a njihova nezamjenjiva i neprocjenjiva uloga prisutna je na svim razinama pružanja zdravstvene zaštite. Da svoj poziv žive i rade 24 sata medicinske sestre i tehničari dokazali su pogotovo u doba pandemije, bolesti covida-19. Stoga vas podsjećam kako smo lani povodom njihovog međunarodnog dana koji se održao 12. svibnja istaknuli ciljeve za sestrinstvo u budućnosti kako bismo se suočili sa globalnim zdravstvenim izazovima i poboljšali globalno zdravlje za sve ali i s ciljem osiguranja veće zaštite poštovanja i vrednovanje medicinskih sestara pri čemu je važna uloga svake medicinske sestre i namjere da one budu samo, da one ne budu samo na prvim linijama skrbi nego i na prvim linijama promjene. Svakako je važno pozdraviti to što se predloženim zakonom izmjenama i dopuna Zakona o sestrinstvu uređuje način stjecanja više razine obrazovanja medicinskih sestara, te se u zakon uvrštavaju do sada izostavljeni stručni diplomski studiji. Ovim prijedlogom zakona omogućava se provedba reformske mjere unapređenja učinkovitosti djelatnosti hitne medicine sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021./2024. te je novina definiranje kompetencija prvostupnika sestrinstva sa završenim specijalizacijama iz djelatnosti hitne medicine. Time im se omogućava primjena znanja, vještina i lijekova u životno ugrožavajućim situacijama bez prisustva liječnika. Smatram da je ovakvo rješenje neophodno i od životnog značenja za pacijente, ali i neophodno za medicinske sestre i tehničare, jer je potrebno formalizirati znanje i vještine koje medicinske sestre stječu u svojem svakodnevnom radu čime će biti priznate kao zdravstveni stručnjaci koji su obrazovani i imaju svoje kompetencije. Dobro je da se razmišlja o dodatnim specijalizacijama za magistre i diplomirane sestre iz nekih drugih područja na primjer intenzivnog liječenja, kardiologije, onkologije, palijativne skrbi jer uz tu specijalizaciju pružit će se kvalitetnija skrb pacijentu. Drago mi je da je Ministarstvo zdravstva preko Hrvatske komore medicinskih sestara pozvalo sva stručna društva da sudjeluju u izradi specijalizacija što je kako kažu iz Komore prvi put u povijesti sestrinstva. Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu propisuje se također i obaveza prvostupnika sestrinstva sa odobrenjem za samostalni rad da mogu izrađivati planove zdravstvene njege, te se uređuje odgovornost za lakše i teže povrede radnih dužnosti medicinskih sestara i tehničara. Također dopunjuju se ovlasti Hrvatske komore medicinskih sestara koje se time omogućuje provođenje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i donošenje preporuka o osobnoj, radnoj odjeći medicinskih sestara i tehničara. Sva ova poboljšanja i novine predstavljenih izmjena Zakona o sestrinstvu, a imali smo ih tri, ovo je četvrto. Znači 2003., 2008. i 2011. i sada ovo svakako su dobro došla. Međutim, smatram da je svakako potrebno donijeti novi Zakon o sestrinstvu jer je ovaj važeći na snazi već 13 godina. Novi zakon bi trebao ući u sustav novog uređenja sadržaja i načina djelovanja ali i standarda obrazovanja dužnosti i kompetencija. Njime bi se ne dvojim osigurala još bolja kvaliteta i stručni nadzor nad radom medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj koje s pacijentima u fokusu. Hvala. Hvala i vama. Gospođa Nikolina Baradić, Klub zastupnika HDZ-a. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Pred nama se nalazi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu kojim se osigurava provedba Direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija koja sadrži odredbe o ukidanju prepreka slobodnom kretanju osoba i usluga između država članica EU što za državljane država članica EU uključuje posebice pravo na obavljanje određene profesije u svojstvu samostalno zaposlene osobe ili zaposlene osobe u državi članici EU različitoj od one u kojoj su stekle sve svoje stručne kvalifikacije. Kao što smo već i čuli ovom Direktivom jamči se osobama koje su stekle stručne kvalifikacije u jednoj od država članica pristup istoj profesiji i jednaka prava prilikom obavljanja te profesije u drugoj državi članici EU kao i državljanima te države članice. Predloženim zakonom također se uređuju pitanja kompetencije prvostupnica i prvostupnika sestrinstva sa specijalističkim usavršavanjem u djelatnosti hitne medicine kao i one za samostalan rad u hitnoj medicinskoj službi. Povećat će se učinkovitost postojećih timova, te će se pružiti širi opseg zdravstvene zaštite prema hitnim pacijentima pošto za velik broj intervencija u buduće ne bi bio potreban liječnik. Uvodno ću naglasiti kako je Povjerenstvo za sestrinstvo, to smo već je i spomenuto u ranijim rasprava pri Ministarstvu zdravstva čiji je član i Hrvatska komora medicinskih sestara krajem prošle godine, dakle pokrenuli su pripremu izrade planova i programa specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara. Komora je pozvala sestrinska stručna društva da joj do početka ožujka prošle godine dostave prijedloge programa specijalizacija i prijenos kompetencija, te se na temelju toga pripremio zajednički plan i program specijalističkog usavršavanja. Što ovaj proces znači za zdravstvo? To znači kako će se u zdravstvo uvesti medicinske sestre, odnosno napredne stručnjake u sestrinskoj njezi koji će biti formalno obrazovane i praktično osposobljene iznad razine sestre sa općom edukacijom te će imati i specijalističke licence za rad. Navedene medicinske sestre i tehničari naravno sukladno svojim kompetencijama preuzet će niz kompetencija i postupaka od liječnika. Svjesni smo kako je razvoj sestrinskih specijalnosti iznimno važan u poticanju razvoja sestrinskog znanja i stručnosti kao i za poboljšanje kvalitete skrbi za pacijente. Ovaj projekt je već pokrenut na sveučilištima i veleučilištima diljem Hrvatske za područje hitne medicine, te je početkom prošle godine raspisan natječaj za specijalizaciju iz hitne medicine za što su sredstva osigurana Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, te je ukupna vrijednost projekta za jednu godinu specijalističkog usavršavanja 13,2 milijuna eura. Na temelju prikupljenih potreba za usavršavanje iz Županijskih zavoda za hitnu medicinu planirano je usavršavanje ukupno 375 prvostupnika sestrinstva izvanbolnične hitne medicinske službe od kojih je 210 iz postojećih timova dva. Time će se osigurati da svaki tim dva u postojećoj mreži hitne medicine ima jednog prvostupnika sestrinstva sa završenim usavršavanjem, a preostalih 165 prvostupnika sa završenim programom specijalizacije dodatno će ojačati sustav posebno u onim područjima koji bilježe nedostatak liječnika. To znači kako ćemo početkom prvog ciklusa specijalističkog usavršavanja prvostupnika sestrinstva diljem Hrvatske ulaziti u društva zapadno europskih zemalja u kojima medicinske sestre i tehničari u hitnoj medicinskoj službi samostalno pružaju hitnu medicinsku skrb životno ugroženom pacijentu na mjestu intervencije i tijekom transporta odnosno do dolaska u bolnicu. To će omogućiti pružanje šireg opsega zdravstvene usluge hitnim pacijentima čime će se osigurati brža i učinkovitija hitna medicinska skrb, a sestrama i tehničarima stručno napredovanje i usporedno naravno i poboljšanje materijalnog statusa, te će se liječnicima smanjiti pritisak što u konačnici dovodi do funkcionalnije medicinske, hitne medicinske službe. Iza ovog važnog postignuća moram naglasiti kako stoji intenzivan rad Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu kao i županijskih zavoda, Hrvatske komore medicinskih sestara, te obrazovnog sustava stoga smatram kako je ovo prvo u nizu iskoraka dodatnih specijalizacija medicinskih sestara i tehničara kojima je konačni cilj unapređenje zdravlja naših građana. Slijedom svega navedenog klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati prijedlog zakona. Hvala.

Ja mislim da naše sestre to zaslužuju, ne zato što je prekjučer bio Dan bolesnika, a one nevjerojatno puno rade na brizi o bolesnicima, daju svoja znanja, svoje kompetencije i svoje vještine i zato ćemo mi kao što je već naglasila predsjednica Odbora za zdravstvo u ime našeg kluba, predsjednica kluba naglasila mi ćemo glasati za ovaj zakon. 12. svibnja je Dan sestrinstva. 12. svibnja smo prije neki dan ovdje izglasali Dan palijative. Na tragu onoga što smo prije 11 godina kad sam bio ministar prvi put u povijesti uveli palijativu u sustav zdravstva, tako da hvala HDZ-u i koalicijama što su priznali rad ministra iz neke druge stranke. Znači da napredujemo. Nevjerojatno je važno da napokon shvatimo koliko su nam sestre važne u zdravstvenom sustavu. Prvi put sam bio u Americi na …/Govornik se ne razumije./… '95. Prvi put sam vidio nešto što se tad zvalo, još uvije se zove RN. Ona je bila doktor, ona je bila specijalist, ona je bila skoro pa šef klinike,

i američki sustav koji je nemilosrdan je dakle prije 4 desetljeća shvatio ono što je Europa shvatila tek 32, tri ili jedno desetljeće. Stoga definitivno podržavamo ovakav zakon, ali zakon je mrtvo slovo na papiru državna tajnice ako ga ne pretočimo u praksu. Tu smo prije nekoliko mjeseci izabrali Nacionalno zdravstveno vijeće. Izbacili ste sestre iz Nacionalnog vijeća. Ne vi, predlagatelj, vaš ministar. Nakon što su sestre bile u vijeću i kad sam ja bio ministar i nakon mene kad je ministar bio ministar Beroš je izbacio sestre iz Nacionalnog zdravstvenog vijeća, a stavio državne tajnike. Uvalio političare svoje, desnu, lijevu ruku a izbacio sestre. Res non verba, djela a ne riječi. Zakon je dobar i ovaj i postojeći i onaj koji ćemo revolirati kao novi. Ali ako ne shvatite, a još niste shvatili, valjda će nova Vlada shvatiti da ovo što tu piše da je ulaganje u sestru, sestrinstvo, njihova znanja, kompetencije, vještine spas ne samo hrvatskog nego i europskog zdravstva onda badava smo radili se ne razumije./… Ja sam sad došao sa Rebra. Moja hitna internistička je prepuna, mogu vam pokazati fotke. Hitna pedijatrija je prazna, prazna. Znate zašto je prazna? Ne zato što je voditelj hitne pedijatrije puno bolji od voditelja hitne interne. Nemamo djece za ime boga. Demografi smo opustošeni, malo je djece, a time je malo i pacijenata. A u mojoj hitnoj internističkoj 80 plus. Pogledajte Zagreb, pogledajte demografiju Zatreba pa ćete shvatiti o čemu govorim. Znači ulaganje u sestru je identično važno kao ulaganje u sve ostale. Nema više podjele kao prije tri, četiri desetljeća i socijalizma, iz europskoga sustava sestre su pomoćni pod navodnike, sestre su …/Govornik se ne razumije./… jednake liječnicima a u nekima moraju preuzeti kao što je rekla moja prethodnica zadatke liječnika. To je taj RN …/Govornik se ne razumije./… Ona to mora voditi. voditi. I naravno treba je honorirati. Ali prije honoriranja mogli ste joj dati odličje državna tajnice, mogli ste joj dati jedno odličje i reći evo imamo sestru u Nacionalnom vijeću, a vi joj niste dali ni odličje, ste je izbacili, šutnuli ste je van, šutnuli ste jednu cijelu profesiju, izbacili iz Nacionalnog vijeća sa idejom da netko drugi odlučuje u njihovo ime. Pa ne može to tako! A onda se pozivamo na NPO, pozivamo se na Europsku komisiju, pozivamo se na ne znam koje sve uredbe da na neki način organiziramo za njih specijalizacije. Na Rebru gdje radim imamo doktora znanosti, medicinskog tehničara već 4, 5 godina. Na Rebru gdje radim imamo doktora znanosti koji je završio srednju laboratorijsku, pa je išao dalje. To je to, gotova stvar. Više nego što ima polovica ja mislim liječnika koji su u Saboru, oni koji su vijećnici oni vjerojatno pola njih nije doktor znanosti. To je to, to je gotova priča. Ali ovo je samo apel. Počnimo i apel novoj administraciji sad gledam ovu stranu Sabora koja će pobijediti, novoj administraciji da napokon shvati da su nam sestre ključne, neophodne i važne u zdravstvu osobito u demografski opuštenom sustavu kao što je Hrvatska, u demografski opuštenoj državi kao što je Hrvatska, a za koju krivi svi oni koji su Hrvatskom vladali uključivo i Vlade kojoj sam ja bio na ovaj ili na onaj način. Ovo je točka preokreta, vjerujte, tiping point. Ili ćemo shvatiti što su nam sestre, stoga još jednom apel na ministra vratite, izbacite jednog državnog tajnika. Stavite ovu našu medicinsku sestru iz Sabora, članicu HDZ-a, nevažno, izbacite državne tajnike. Šta će vam toliko državnih tajnika? Stavite nekoga tko će braniti interese sestrinstva, super je ovo da ste omogućili dopunu ovlasti Hrvatske komore medicinskih sestara da ne bi više sestre iz Banja Luke, Kragujevca, Bihaća dolazile a zaguglajte, Maja zna, pa bila mi je desna ruka i lijeva ruka u hitnoj koliko su sestre dolazite i štrajkale. Ja sam rekao ne može, ne može jer ne znam gdje ste napravili praksu. Ne znam gdje ste napravili praksu. Tad nije bilo covida, nije bilo …/Govornik se ne To dajte Komori, a ne Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Dajte Komori da oni to provjere, da vide gdje su bile, studirale su navodno iz Pule, a bile u Bihaću ili Kragujevcu na praksi. Nemoguća misija ako nisu teleportirane ili ako nemaju mogućnost …/Govornik se razumije./… medicine. Ne ide gospodine potpredsjedniče prije 11 godina, sad možda da, ali prije 11 godina ne. Hvala vam lijepa. Dobro, sad braneći naš spol jel' da medicinske sestre i medicinski tehničari, ali ja bih išao i korak dalje. Zašto se ne zovu medicinske

A imate replike. Gospođa Renata Sabljar-Dračevac. o nečem što smo dovukli iz prošlosti. U početku su upravo žene bila, a ljudi su ih pacijenti doživljavali kao sestre, najčešće su to bile časne sestre i iz toga dolazi sestro. E danas je situacija se promijenila i oni svi imaju struku tehničarsku, znači srednja stručna sprema. …/Upadica Radin: S fakultetom i s fakultetom./… A poslije i fakulteti, ali govorimo sad o srednjoj stručnoj spremi, sve su tehničari i tehničarke. Ali i dalje ćemo ih zvati sestre zato što su nam je to emocionalno blisko. …/Upadica Radin: Može i bratovi Ovaj u svakom slučaju htjela sam vas pitati kolega Ostojiću, slažete se i podržavate ovo i jeste li vi razmišljali o tome s obzirom da je već prošlo 13 godina da li je možda došlo vrijeme da se promijeni zakon

što se tiče koeficijenata mislim da će se tu naći neko rješenje, nedovoljno je 7% za sestre srednje i prvostupnice, nedovoljno je i uvjeren sam da će se to naći, riješiti. A što se tiče sestrinstva i liječnica, danas je ne razumije./… s interne medicine. Ja sam primio studente, grupu od njih samo 4. Mogu ako se pokušam sjetit prezime, student je Ružić, doktorice su Puh i ne znam prezimena ostala i onda sam im rekao znate šta drage kolegice i kolege. Ovih 10 dana ste već na Rebru, kako vas zovu. Onda je kolega rekao mene je jedan jučer prvi put nazvao doktor. A ove tri kolegice su pogledale dole i rekle su mene zovu sestra, mene zove sestra, treća je vjerovali ili ne rekli a mene zovu djevojčica. To je problem i ovaj o čemu tu govorite. Četvrta godina medicine, za dvije godine će nas liječit. Moram mijenjati odnos rodni i prema liječnicama i prema sestrama, shvatiti da se medicina feminizira što uostalom nije loše

Zahvaljujem potpredsjedniče. Evo poštovani kolega, vi ste vrsni liječnik i slažem se sa ovim što ste napravili presjeke, a sa stanjem iznutra. Ono s čim se ja ne bi složio s vama, a htio sam da kažete je to da ovo ministarstvo doista ulaže novac i da ulaže u obrazovanje. Pa i ovaj zakon koji ima o sestrinstvu je jedan iskorak u odnosu na prijašnje vrijeme i da mislim da ministar Beroš sa svojim timom radi dobru stvar samo je pitanje koliko smo mi strpljivi ili nestrpljivi ali da je u zdravstvu stanje

bi rekao ono što je rekao ministar Beroš. Guglajte konferencija, konferencija u Splitu prije 4-5 mjeseci. Rekao je slijedeće. Ja ne mogu shvatiti da nas ima 500 tisuća Hrvata manje, da ima 1000 liječnika više, da ima skoro 2,5 tisuće sestara više, a da su duže liste čekanja. Sam je postavio dijagnozu. Ok, odmah je okrenuo ploču, rekao je ali krivi su ravnatelji pa je zaprijetio ravnateljima itd. sada su liste smanjene kolega Šimičević na 270 dana, znate šta je to. Znate šta je 270 dana? Znate šta je to? Kordon zna. Trudnoća. Trudnoća.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Ostojiću nedvojbeno ćemo se svi ovdje u parlamentu ali i u javnom prostoru složiti da je poziv liječnički poziv, sestrinski poziv, svaki poziv koji ima veze sa medicinom zapravo čista ljubav. Da je to nešto što od sebe dajemo i zapravo jako, jako svi vi skupa malo tražite za uzvrat. Pa sada ste vi otvorili jednu za mene jako problematičnu tezu, a to je demografski odlazak ljudi iz Hrvatske upravo iz tog sustava, iz zdravstvenog sustava otišlo je jako puno kvalitetnih ljudi koji sada naravno nedostaju i zbog njih su oni koji su ostali možda i preopterećeni. Da li činimo dovoljno, da li ova administracija čini dovoljno pa i kroz koeficijente i nove zakone i ovo sve skupa da bi se ti kvalitetni ljudi vratili i da bi bili ovdje na usluzi svojim građanima,

Znate čije je odgovor, entuzijasta. Zaljubljenika u vinarstvo, ne factury, ne pit, stavi, izbaci 100, 200 tisuća, milijun nečega. Zaljubljenika Plenkovića, ne mislim na ovoga Plenkovića, s Hvara vinara koji je sredio Bašku Vodu ili neki slični koji su orali, orali, orali da naprave dobra vina. Tako i mi, zaljubljeni smo ali ne živi se samo od ljubavi, ne živi se samo empatije ali onda im dajete bar odličje državna tajnice. Dajte im nacionalno zdravstveno vijeće, dajte im jedan čin, jel tako, priznajte ih. Recite pogriješili smo, zezli smo se, mi smo se uvalili, birokracija, čuvamo sebe, znamo da nećemo bit u Vladi, znamo da će bit drugi ministar, sebi smo uzeli fotelju, zezli smo sestre, priznajte to. Stavite evo vašu HDZ-ovku, ovaj iz HDZ-ovsku gospođu poštovanu saborsku zastupnicu u nacionalno vijeće. Samo dajte sestru, dajte da neko brani to. Luka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa zasigurno kad govorite poštovani kolega i liječniče kojega i zdravstvo cijeni kao stručnjaka. Ja dolazim iz cetinskog kraja koji je zasigurno specifičan ako se gleda prosjek stanovništva i broj liječnika. Samo u gradu Zagrebu iz Cetinske krajine imamo 200 specijalista, velik broj medicinskih sestara u KBC-u i cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji upravo dolazi iz područja cetinskog kraja, tako da, evo, vjerujem i ovaj današnji prijedlog zakona je jedno određeno priznanje, a imajmo na umu, posljednjih 3, 4 godine da je ipak osobni dohodak naših medicinskih sestara značajno porastao i jasno, nećemo reći da je to dovoljno, ali jedna tendencija rasta. Ja bih naglasio ono što često puta sam i kao zamjenik župana zadužen za zdravstvo, susretao se, a to već godinama traje, pa rekao bih u svim vladama, na koji način rasteretiti medicinske sestre od administrativnih poslova. Hvala. Potpuno u pravu ste, mi smo raspravljali o palijativi, vi ste bili zamjenik župana, otvorili ste palijativu dole, raspravljali u pozitivnom smislu. Dakle uz palijativu koju je napravila Nadbiskupija u Rijeci, drugu ste otvorili vi kad ste bili zamjenik župana, to je sve hvalevrijedno znate i nedvojbeno jer ministar Beroš je upravu, 1000 liječnika više, skoro 3000 sestara, to je fenomenalno, to je sjajno, to je super, ali liste čekanja su neobično velike, znači to je paradoks koji je on rekao, to je njegova dijagnoza, ne moja. On je rekao ja to ne razumijem, ja to ne znam, odnosno zna, ravnatelji su krivi pa im je zaprijetio da će ih sve ovaj, da će ih sve ovaj smijeniti, a onda je na kraju napravio to, nekima je uspio, nekima ne, šta je napravio onda, državna tajnica, podijelio je lovu privatnicima. Nije to rješenje. Dakle rješenje je naprosto priznati njihova znanja, kompetencije, vještine, priznati ono što je lijepo potpredsjednik Sabora naglasio i što su moje kolegice poštovane Posavec Krivec i Sabljar-Dračevac naglasile, priznati poziciju medicinske sestre. competencies, kompetencije, skills, vještine. Točka, gotova priča. Dajte im da rade. Ali nagradite ih. Maja (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega Ostojić, dakle i kad ste vi bili ministar, slagali smo se u tome da sestrama treba podizati kompetencije, osobito ste smatrali, osobno ste smatrali, zajedno kao i ja da zapravo u hitnoj treba itekako podignuti te kompetencije. Eto, došli smo do toga doba, malo smo čekali, ali došli smo do tog doba, osigurali sredstva, započelo je 137 specijalizanata tehničara hitne medicinske službe, oni će u 6. mjesecu ćemo imati prve specijaliste, to je, ja mislim jako vrijedan iskorak u djelatnosti hitne, ali i u hrvatskom zdravstvu, ne mislim da je samo u hitnoj. Mi mislimo da će to biti jako dobro, ali ono što sad želim reći da svi čuju, dakle u uredbi su prepoznati djelatnici hitne, u svojim razredima kao najviši koeficijenti, da smo to raspravili, da to svi znaju, a pogotovo, drugačiji koeficijent imaju specijalisti, naravno liječnici specijalisti imaju po drugome, ali imaju specijalisti tehničari hitne medicine. Ja mislim da su to dva tako jako važna iskoraka, ja se slažem da je oprema fantastična, da su milijuni ulagani u zgrade fantastični, ali mislim da ovo ulaganje u ljudske rezultate, ljudske … .../Upadica: Ne, ne, dovršite rečenicu, ajde, kad ste već ovaj … /... Hvala vam. Mislim da ovo ulaganje u ljudske resurse na jedan i drugi način poštivajući njihov rad, a isto tako, davajući mogućnost da je to to što smo .../Govornik se ne čuje./... U restoran idete ne zbog mramora, zlata unutra, idete zbog kuhara, je li tako? Možete napraviti sjajan restoran, ako kuhar ne valja i konobar pa davati, tako i u bolnici, sjajne bolnice koje nemaju odlične sestre i doktore, zaboravi. sve jednostavno i to su, znanja, kompetencije i vještine kuhara i jednako znanje, .../Govornik se ne razumije./... vozača tramvaja ili liječnika kirurga ili sestre. Super. Evo, Majo, svaka čast, to ste vi potegli, ovaj, uspjeli ste natjerati administraciju, ovo je hvale vrijedno 139, ali mogu reći i Luku Brčiću nije on sad u županiji, ali županija vaša je napravila sjajno, 44 specijalizacije su dale obiteljske medicine i de facto su napravili sve specijalizacije obiteljske medicine u Splitsko-dalmatinskoj županiji i to je taj HR, ljudski resursi, u njih treba ulagati, lako je kupiti CT. Šta će ti CT ako nema tko ić na njega? Šta će ti CT kad nema nikoga da ide na njega, ne zato što su zdravi, što bi volio, nego zato što ih nema. Nema nikoga, prazna sela, prazni gradovi. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Možete nastaviti odavde sada, Kluba zastupnika Socijaldemokrata, g. Rajko Ostojić, izvolite. .../Govornik nije uključen./... HS-a. Posljednji put sam ovdje govorio i uputio jedan apel, bila je tu i Maja Grba, bilo je kolegice, bio je i Luka Brčić, naravno, bile su uvijek moje dvije kolegice Sabljar-Dračevac i Posavec Krivec, bila je kolegica Marić, o palijativi. Nije bila državna tajnica, bio je državni tajnik koji je pobjegao, ali mislim da mu je Maja prenijela podignite broj palijative i zbilja, u nacrtu nove mreže ste napravili, barem koji se izišao of the record pa je sad drugi apel. Promijenite Nacionalno zdravstveno vijeće. Promijenite ga. Tu ste priznali grešku, promijenite i ovdje, recite sorry, falio sam, evo, gospođo i zastupnice, ja ih kandidiram, bez obzira što je druge političke stranke, je li, ja je kandidiram za članicu Nacionalnog vijeća. Zašto? Jer je to njena struka, to je njena profesija, ona to zna. Ona to umije. Napravite, evo, jedan apel ste mi ispunili, digli ste broj palijative i ja vas lijepo usrdno molim, sad sam vas pohvalio i Brčića i Maju za, ali napravite i ovo. Recite sorry, pogriješili smo, možemo ispraviti i ispravimo to. Ukratko, Kluba Socijaldemokrata, kao što smo već naglasili će podržati ovaj Zakon, ali molimo da se počne implementirati. Molimo da krene sa specijalizacijom kao što je hitna krenula, da krene što je moguće prije sa onkolozima, sa mojom strukom, interventnom gastroenterologijom, ljudima koji krvare, koji dođu s tlakom 80/60 gdje sestre moraju alarmirat zajedno sa mnom, sa medicinskim tehničarima i medicinskim sestrama na hemodijalizi… .../Upadica: Tehničarkama./... i tehničarkama, zato sam vas pogledao koje rade na dijalizi, sa onima medicinskim tehničarkama i sestrama i medicinskim tehničarima koji rade u kirurškim salama koji su, nekad se zvalo instrumentarke, a danas su instrumentari, imate nevjerojatnu skupinu, potskupinu sestara koje možete izdvojit ovako, koje se zrače na ERCP-u zajedno sa mnom, koji idu na rendgen, a dobiju mali koeficijent, ovo je ključno. Bolnice u Zagrebu, jučer ste vidjeli premijera, a ja dolazim iz jedne razrušene bolnice, ja sam uvjeren da će na kraju mog mandata šefa klinike, za 4-5.g. ta bolnica bit sjajna, kao i Vinogradska, kao i Merkur, ali znate što me je strah, da neće imat tko radit, toga me je strah i to smo danas imali ozbiljan sastanak, dugo je trajao, ozbiljan i tu sam upotrijebio riječ „dajte im odličje“, dajte im samo „poštujemo vas“, ne samo preko koeficijenta, ali poštujemo te da vodiš kao sestra polikliniku, da se osjećaš važnom, to je glupo, nego odgovornom, dajte joj odgovornost ili njemu, medicinskom tehničaru. Ako to ne napravimo, osobito u Zagrebu, otići Parkiralište na Rebru, danas sam čuo, se zatvara za par dana, par mjeseci, ide faza dva. Pa di će se parkirat ljudi? Naći će Ćorušić rješenje, ali će sestra koja dolazi iz Zagorja, a to mi već znaju moje sestre reć, čuj ja dajem desni žmigavac g. profesore, ostat ću u Zaboku, volim Rebro, volim kliniku, ali nemam gdje, ne mogu doć. Zagreb je s jedne strane i to pokušavam zbilja apelirat na svu administraciju koja će doći, može postati žrtva vlastitog uspjeha. Zašto? Jel imali smo sjajne ravnatelje i sada su ravnatelji i sadašnji ravnatelji KB Zagreb su bolji od boljega, kao što su bili i oni u moje vrijeme zato se bolnice grade jer su svi ravnatelji napravili projekt za razliku od drugih sustava, a sada kad se gradi i kad se kupi oprema ključno je, vjerujte mi za Zagreb, a time i za Hrvatsku, sačuvati sestre prvenstveno, medicinske tehničarke, medicinske tehničare u Zagrebu, ne da ih bude manje u Varaždinu, u Čakovcu, u Karlovcu, nego da ostanu u Zagrebu jel velika je šansa da će vam otići, postat ćemo žrtva vlastitog uspjeha, imat ćemo sjajne hramove, sjajne bolnice, sjajnog blještavila, al ovo što je rekla Maja, pitanje je ko će raditi.

Zahvaljujem potpredsjedniče HS. Evo kolegice i kolege, kolega Ostojić, slažem se s većinom toga što ste ovdje vi naveli, ali to ćemo nekom, u nekom drugom prijedlogu zakona, danas, danas nam je na raspravi specijalističko usavršavanje, što smo se svi ovdje ovaj složili da je jedan velik iskorak za sestrinstvo. Naglašeno je, neko je od kolega rekao, mislim kolegica Bujević kako je ova trenutno predložena Uredba o koeficijentima za obračun plaća u državnim i javnim službama prepoznala važnost ovog specijalističkog usavršavanja, kao i odgovornost koja se preuzima stečenim kompetencijama, što znači da će svima koji se ovih godinu dana budu educirali, da će im to biti adekvatno plaćeno, ali i svim ovim ostalima jer se, jer se podižu plaće svima, ako smo, kad govorimo o Uredbi o koeficijentima. Za kraj ću i kao saborska zastupnica, ali i kao medicinska sestra educirana i na hemodijalizi i u operacijskoj sali i hvala vam na ovim prijedlozima i što ste me pohvalili…/Upadica razumije./…nominirali, tako je, ali evo ja ću za kraj zaključiti i neka ostane kao to poruka da je ulagati u sestrinstvo, da to znači ulagati u ljudske resurse i da su to najvažnija ulaganja i s tim se svi slažemo. Isto tako ulaganjem u sestrinstvo moguće je i obnoviti, preobraziti i ojačati same zdravstvene sustave radi postizanja zdravstvene pravednosti. Isto tako investiranjem u sestrinstvo i poštivanjem prava moguće je učiniti da medicinske sestre i tehničari budu još snažnije, otpornije, spremnije, kao i zadovoljnije pri suočavanju sa budućim izazovima koji su jako veliki. Slijedom svega navedenog Klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog zakona, hvala.